Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici Hrvatskog sabora možemo li nastaviti popodnevno zasjedanje? Ako možemo idemo sa sljedećom točkom dnevnog reda. To je - Konačni prijedlog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, drugo čitanje, P.Z. br. 95; Predlagatelj ovog zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste u pretince. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, to su članci 155. do 157. Poslovnika Hrvatskog sabora. Amandmane možete podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog Vlade? Da. Poštovana zamjenica ministra Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš. Izvolite gospođo Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Mi predlažemo u drugom čitanju Konačni prijedlog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Ono što je bitno i važno za reći da smo u odnosu na taj zakon proveli jednu dosta iscrpnu javnu raspravu u trajanju od mjesec dana u kojoj smo obišli 11 velikih gradova u Hrvatskoj. Jednako tako na web stranici našeg ministarstva taj zakon je bio u javnoj raspravi. Dobili smo niz primjedbi, krenuli smo u cijeli postupak na način da smo išli u izmjenu i dopunu postojećeg zakona, ali je postojeći zakon toliko mijenjan mijenjan i dopunjavan da je rezultirao ipak novim zakonom. U Hrvatskom saboru smo bili u prvom čitanju. U prvom čitanju je bilo niz primjedbi pa bih se ja ovim putem referirala na primjedbe koje su bile u prvom čitanju i koje smo mi prihvatili. primjedbe koje su bile i dosta velike polemike i u javnoj raspravi i u prvom čitanju je izazvao članak 6. Zašto je bitan članak 6.? Iz razloga što su tim člankom određene i definirane zgrade koje se mogu, tako da se izrazim, legalizirati jer je naziv koji svi koristimo. Tako da je sada broj zgrada koje je moguće legalizirati znatno veći nego što je u postojećem zakonu, a kroz raspravu u Hrvatskom saboru se je pokazala potreba još pojasniti, odnosno definirati. Pritom ne mislim nešto bitno povećavanje, ali jasno definiranje zgrada, odnosno lokaliteta na kojima je to moguće legalizirati. Prijedlog koji je bio u prvom čitanju, a bio je vezan uz taj članak 6. je rekao da se zgrade koje se nalaze u građevinskom području ili zgrade koje su zatečene strukturirane izgradnje nalaze se u nacionalnom parku i parku prirode mogu legalizirati. Što to znači? Da zgrade koje inače bi mogli dobiti odobrenje za gradnju u parkovima prirode i nacionalnim parkovima jednako tako se mogu legalizirati. Pa smo onda u odnosu na to omogućili da takav tip zgrada, odnosno oni koji se nalaze u građevinskim područjima, a riječ je o strogim rezervatima, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture, a nalazi se u građevinskim područjima ili su zatečene strukture mogu legalizirati. Možda da to malo pojasnim. Bila je velika primjedba koja je došla u Gradu Zagrebu iz Zoološkog vrta. Zoološki vrt se nalazi na takvom prostoru i zgrade koje su tamo, a kad to ne bi omogućili ne bi se mogli legalizirati. I sada će biti moguće jer se oni inače nalaze u građevinskom području. Jednako tako kada je riječ o koridorima infrastrukture prostornim planovima su ti koridori znatno veći od stvarno potrebnih, stvarno potrebni su manji pa ovim zakonom omogućujemo da se sukladno posebnim uvjetima i zgrade koje se nalaze u koridorima nakon što se ti koridori privedu namjeni mogu zadržati u prostoru, odnosno mogu legalizirati. Dakle, i oni koji bi mogli dobiti u normalnom postupku građevinsku dozvolu, odnosno lokacijsku dozvolu potvrdu glavni projekt, glavni projekt moći će u ovom slučaju dobiti i rješenjem o izvedenom stanju. Dakle, to je bila jedna velika tema primjedbi koje smo imali. Druga tema primjedbi koje smo imali i na koje smo se referirali je bio problem stranaka u postupku. Problem kako ih definirati i problem kako u odnosu na njih učiniti daljnji postupak. Tu smo imali i primjedbe nekoliko saborskih odbora tako da smo sada za drugo čitanje definirali jasno i nedvojbeno tko su stranke u postupku. Jednako tako smo i definirali način njihovog sudjelovanja u tom postupku. Dosta je primjedbi bilo i ovdje, dakle referentna karta i digitalni ortofoto iz 2011. Ako zgrada u prostoru postoji, što se utvrđuje očevidom na licu mjesta, ako postoje nekakve dvojbe ili su nedovoljno jasne slike na ortofotu iz 2011. mogu se konzultirati karte koje su ortofoto iz 2009., iz 2007., dakle one koje su starije. Bilo je nešto primjedbi na izričaj više odredbi. To smo naravno prihvatili i usuglasili. Jednako tako je bilo primjedbi na raspodjelu sredstava. Dakle, predloženi raspored sredstava je 50%

koje se legaliziraju i 20% uredima koji izdaju dozvole. Po sadašnjem zakonu koji je na snazi uredi koji izdaju dozvole ne participiraju niti u jednom dijelu. Tako da je naš prijedlog da uredi koji izdaju dozvole dobivaju 20% od naknade, 30% dobivaju općine i gradovi na čijem teritoriju se zgrada nalazi, ali pritom je važno za reći da oni dobivaju kompletan komunalni doprinos i 50% dobiva država. Iz tih tih svojih 50% koje dobiva država zakonski je prijedlog da se financiraju planovi sanacije, odnosno da se financiraju rušenja onih zgrada koje i nadalje ne bi se zadržavale, odnosno koje su u prostoru, a njihovi vlasnici ne bi podnijeli zahtjev. Ono što je važno i bitno reći je sljedeće: da je ovim zakonom dana mogućnost da svi oni zahtjevi koji se danas nalaze u rješavanju da podnositelji mogu izabrati put kojim će ići dalje. Dakle, mogu završiti svoj postupak temeljem zakona koji je danas na snazi, a koji će temeljem ovog zakona prestati važiti, odnosno mogu završiti postupak temeljem ovog zakona što se prihvati, što se odluči, dakle što investitor sam bira da je za njega bolje. Jednako tako da bih mogli biti operativni i da bi ovaj zakon zaista mogao napraviti odjek, imamo zakonsku odredbe koju inače koriste sudovi. To drugim riječima znači, da ured koji godinama nije radio svoj posao, i takvih ureda imamo. Ali kada ured ne radi svoj posao, kada na vrijeme nije izdao rješenje mi zakonom možemo taj zahtjev prebaciti u drugi ured koji će tada riješiti, ali pritom sredstvo od naknade dobiva ne onaj ured na čijem teritoriju je zahvat, nego onaj ured koji to rješava. to je jedna velika novina u ovom zakonu i nastojat ćemo tu novinu i u druge zakone koje ćemo pripremati napraviti, jer nam se čini da bi to bilo operativno. da bi zakon do kraja bio uspješan mi pripremamo, odnosno u visokoj fazi dovršenosti su tri stvari. Jedna stvar je naputak koji će ići svim uredima gdje će biti forma kako treba izgledati rješenje o izvedenom stanju, da bih ono bilo svuda isto. A to smo na tragu naše želje E dozvola u normalnom postupku. Druga stvar je uredba, uredba kojom definiramo način obračuna naknade. Vi danas uz ovaj zakon koji je na snazi imate uredbu, imate nekoliko grupa koeficijenata. I onda kad uzmete da jedna garaža, čak na području iste općine ovisno u kojoj položajnoj zoni se nalazi, naknada za nju se kreće između 800 do 22 tisuće kuna, što je apsolutno neprihvatljivo. Samo ne za područje jedne općine, da ne kažem da su te naknade različite za područje cijele Hrvatske. dakle naknada se definira ovisno o položaju u prostoru, ovisno o namjeni i ovisno o veličini. Dakle, baza je jedan stambena namjena, baza jedan kad se nalazi u građevinskom području naselja. Oni koji su, što su na većim i osjetljivijem prostoru koeficijent se povećava, odnosno umnožava. A jednako tako poljoprivredna namjena ima, predložit ćemo koeficijent 0,2, odnosno gospodarske namjene neki drugi koeficijent. Jednako tako naknada se povećava s povećanjem Tako da se razlike u cijeni ovisno o veličini zgrade, i ovisno o osjetljivosti i onih famoznih 100 metara do obalne linije vrlo osjetljivi. Primjer radi ista kuća će moći, će po predloženom modelu, naknada koju će taj koji se nalazi na tako osjetljivom i važnom prostoru, platit do 20 puta više, nego što će platiti za istu površinu investitor koji se nalazi u građevinskom području naselja. I postoji još jedan pravilnik koji je pripremila naša Državna geodetska uprava, a on je vezan uz poslove geodeta. Jer ovdje smo definirali snimku koju radi geodet na način da ta snimka postaje sastavni dio dio geodetske snimke koja služi za upis u katastar. Po sadašnjem zakonu svaki investitor za pravo mora dvaput platiti, jedanput ovu snimku koja mu vrijedi vezano uz Zakon o legalizaciji, a drugi put snimku za upis u katastar. Ova snimka će biti dio i upisa u katastar. Dakle, to su bitne stvari koje je za naglasit, a koji je vezan uz zakon koji svi popularno zovemo Zakon o legalizaciji i evo Vlada predlaže Saboru u drugom čitanju donošenje zakona. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovana zamjenice ministra Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Prelazimo, a pardon. Da li izvjestitelji odbora i radnih tijela žele uzeti riječ, Odbora za zakonodavstvo, Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbora za pravosuđe? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Idemo raspravu po klubovima, prvi klub koji se prijavio za raspravi je SDP i poštovani zastupnik Vedran Babić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani potpredsjedniče, zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Pri donošenju svakog zakona uvijek nastojimo da on bude pravedan, na žalost ovaj zakon to nikako ne može biti i toga smo svjesni. Ne može biti pravedan prema onim građanima koji su poštovali zakonsku regulativu, ishodili dozvole, platili sve obaveze i naknade, projekte i vrlo često bili ograničeni odredbama prostornih planova kojih su se pridržavali. Osobito nepravedan prema onima koji su svoje građevine legalizirali u razdoblju kada je kazna za nezakonitu gradnja iznosila gotovo 150% iznosa komunalne naknade. Ali sagledavajući stanje u našoj zemlji i uvažavajući činjenicu, da prema najnovijim podacima imamo gotovo 500 tisuća nezakonitih građevina, moramo donijeti ovakav zakon. Vrlo je bitno znati da je osnovan institut za provođenje ovog zakona, digitalna ortofoto karta izrađena na temelju aerofotogrametrijskog snimanja koje je započelo 21. lipnja 2011. godine. Naime, sve građevine sagrađene nakon ovog snimanja neće se moći legalizirat, te je na ovaj način podvučena crta iza koje se ne ide, odnosno neće biti moguća legalizacija. Isto tako, odredbama ovog zakona svima je jasno da je postupak ishođenja dozvola, odnosno rješenja o izvedenom stanju bitno pojednostavljen, a zbog čega će postupak biti brži i jeftiniji građanima. Kao što sam već rekao, a rekla je i zamjenica ministra, ovaj zakon uvođenjem, odnosnom korekcijom naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, će jasno razlučiti iznos naknade za poljoprivrednike, odnosno gospodarske građevine. S kojima se na neki način možemo senzibilizirati u odnosu prema partnerskim i sličnim građevinama. Odnosno da će veće iznose plaćati vlasnici onih građevina koje nisu izgrađene u skladu s prostornim planovima, prema onima koji to jesu. Slijedom navedenog uvjeren sam da će odredbe u novom Zakonu s postupanjem s nezakonito izgrađenim građevinama potaknuti što masovniju legalizaciju bespravno sagrađenih građevina, te da će ovaj zakon opravdati svoju svrhu. I još nešto na kraju, klub zastupnika SDP-a podnosi amandman na članak 6. iz Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kojim se izjednačavaju uvjeti legalizacije na području eksploatacijskih polja, mineralnih sirovina, odnosno polja eksploatacije nafte i plina, te geotermalnih voda s ostalim područjima s posebnim statusom. Uočeno je da postoje brojni prostorni planovi u kojima su označene zone eksploatacijskih polja na mjestima postojeće izgradnje, čak i cijelih naselja, te je ovaj amandman time opravdan. Kao što rekoh, klub SDP-a podržat će ovaj konačni prijedlog Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, zaključno s amandmanom o kojem sam maloprije govorio. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći klub zastupnika je klub Hrvatskih Laburista i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite poštovani zastupniče. Hrvatskoga sabora, gospodo iz ministarstva, uvažene kolegice i kolege. Odmah na početku Hrvatski laburisti Stranka rada podržava ovaj Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s tim da bi možda bilo nekako točnije reći objektima ne zgradama. I sada odmah nakon uvodne rečenice nakon podrške ali ne jedno nego stotinu ali. Postavljamo si pitanja na koja ne znamo odgovoriti, a ne zna siguran sam odgovora na ta naša pitanja niti vlast. 22 godine se timarilo bezakonje. Kako ste mogli u privatizaciji kupiti tvornicu bez ijednog hrvatskog dinara ili kune u džepu? Tako da ste bili miljenik partije na vlasti, tako da su imali naklonost propalih banaka koje su naravno kasnije sanirali građani, a potom su te banke za dvadesetinu vrijednosti poklonjene stranicama. Žmirilo se na činjenicu da dok se jedni nepravedno bogate, drugi se oni slabiji bacaju s radnih mjesta na ulicu. Ako ste nekoga tužili prije 10 ili čak 20 godina, a niste imali veze na sudu u parnicama ili traje ili ste ju izgubili. Iako ste 40 godina uplaćivali u Mirovinski fond danas vam mirovina jedva pokriva režije. Nije važno i onako je biti moderno šlang. Odričući se ljetovanja i automobila i svih zimskih kaputa u 20-ak posljednjih godina školovali ste sina i kćer, imaju diplomu, znaju jezike, smatraju ih sposobnima ali nemaju posao. Susjedova djeca imaju posao ali nemaju diplomu jer su tata i mama u pravoj stranci. Sve bih nepravde koje se svakodnevno događaju hrvatskim građanima mogao nabrajati barem do 6 navečer i sve ste ih čuli, mnogi su ih i prečuli. Ali pazite, i kada je pokvarena vlast je lukava. Misli ona s vremena i na vrijeme i na sirotinju. Njoj pak je da pokaže veliko narodno srce dopustila bespravnu gradnju, jer kada je bespravno gradila jer kada je bespravno gradila sirotinja novopečeni tajkuni su mogli svoja ružna zdanja dizati u nebesa u nacionalnim parkovima, na Kornatima, u sljemenskoj i marijanskoj zaštićenoj zoni u obalnom zaštićenom pojasu tako da se može s terase bućnuti ravno u more. A što je radila vlast? Držala je širom zatvorene oči. Što su radile inspekcije? I one su talasale tek onoliko da im padne plaćica 2, 3 sastane. I tako je nabujalo vjerojatno negdje oko 300-njak tisuća raznih nelegalnih objekata, viletina, vila, kuća, kućeraka na mjestima koje te viletine, vile, kuće ili kućerci nagrđuju do bola. Sagrađeno je u međuvremenu i tisuće štala, kotaca i ostalih gospodarskih zgrada ali one gotovo u pravilu ne bodu toliko oči i nisu građane nikada iz obijesti već iz puke potrebe. I kako sada nakon 22 godine timarenja bezakonja jednim zakonom napraviti reda? Nikako. Sizifov je to posao. Ne može jedan dobar zakon izliječiti dva desetljeća bespravlja, tek kada pravna država počne djelovati tamo gdje je to najpotrebnije u pravosuđu koje je i dalje rak rana hrvatskog društva i Hrvatske države tek tada imamo i kao država i kao društvo šanse pokrenuti se s mrtve točke, čak i u bespravnoj gradnji. Da bi se počela uistinu adekvatno postupati s nezakonito izgrađenim objektima država mora funkcionirati u svim segmentima. Od 300 ili 400 tisuća bespravnih objekta tek je manje od 10 tisuća građana podnijelo zahtjev za legalizaciju. 390 tisuća je zaključilo da im se ništa neće dogoditi ako se ogluše na zakon. Nije ih vlast namamila na ozakonjenje čak ni obročnim otplatama. U Hrvatskoj se još uvijek isplati zaključilo je 300 tisuća ljudi ali isto toliko i obitelji koji i svoje potomke uče da preskaču zakone gdje god to mogu i gdje god im se to isplati, znači 300 tisuća ljudi zna da im se ništa neće dogoditi iako neće legalizirati ono što su bespravno izgradili. Naravno, kao što rekoh na ovom mjestu prije dvadesetak dana, ovaj zakon i ovo postupanje po zakonu nije samo pravno već je prije svega duboko moralno pitanje. Jeli moralno ozakoniti bezakonje? Jeli moralno prema onima koji su strpljivo čekali na papire, koji su uredno plaćali dadžbine, koji su trpjeli torturu birokracije, jeli to moralno? Jeli pravedno legalizirati objekt onima koji su nagrdili vizuru susjedu, koji su devastirali prirodu, koji su se drsko i sebično ponašali prema svima? Nije moralno. Ali je ova vlast valjda kao i ona prije nje koja je omogućila legalizaciju bespravne gradnje dobra vlast ili se samo želi prikazati dobrom. No ponavljam, lakše je biti dobar nego pravedan. Često smo dobri jer ne znamo biti pravedni i dobrotom činimo novu nepravdu. No inzistiranje na apsolutnoj pravdi učinili bismo opet novu možda čak i još veću nepravdu. Nisu građani ni prvi a ni bogami glavni krivci što se širom Lijepe naše nakupilo 300 ili 400 tisuća nelegalnih objekata. Kriva je dražva koja je to dopuštala, krive su sve dosadašnje vlasti koje su glumile dobrotu s jedne strane, a s druge su strane unesrećivale svoje građane. Kolegice i kolege, ako ovaj zakon uistinu zaživi bit će to napredak jednak letu na Mjesec, a mi hrvatski građani nismo još uvijek spremni za bilo kakav let. Mi uglavnom padamo ili u provaliju ili u vlastite zamke. Vlast će pokazati karakter ako doista poštuje barem odluku da će se srušiti sve ono što je sagrađeno bez dozvole nakon polovine lipnja 2011.godine jer to se mora srušiti. Zašto? Da se riječi odnosno pravna država napokon pokažu na djelu i neće biti teško srušiti sve ono što je bespravno sagrađeno nakon sredine lipnja 2011.godine. biti će zanimljiva reakcija vlasti na činjenicu da se do sada na zakon oglušilo 290 ili 390 sasvim je svejedno tisuća građana. Što s njima? Zašto ih ne prisiliti da se barem evidentiraju kao bespravni graditelji? Na ta pitanja ovaj zakon ne odgovara, kao što na slična pitanja ne odgovara niti jedan drugi zakon. odgovor na to pitanje mudriji je od svih zakona. Nađe li se odgovor na to pitanje u Hrvatskoj će se početi poštivati svi zakoni i profunkcionirati će pravna država, vlast će napokon postati pravedna, a ne lažno dobra. Vlast će napokon postati uspješna. Iako smo u opoziciji to vam stvarno želimo. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći klub je klub HNS-a i poštovani zastupnik Ivica Mandić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena zamjenice sa suradnicima. Na početku ovog izlaganja u ime Kluba zastupnika HDZ-a nažalost moramo konstatirati da je Konačni prijedlog zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u vrlo kratkom roku nakon prvog čitanja upućen u saborsku proceduru donošenja te da je njime uvažen tek mali broj primjedbi sa saborske rasprave iznijetih ne samo sa strane kluba HDZ-a, nego i ostalih saborskih zastupnika pa i odbora. Stoga stječemo dojam da intencija predlagatelja i nije bila da se u ovoj redovnoj proceduri raspravi ovaj zakon te ozbiljno razmotre sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja i u tom smislu i korigira i poboljša prvotni prijedlog zakona. Štoviše, čak je u žurbi pripreme ovog konačnog prijedloga zakona propušteno uskladiti tekstove obrazloženja odredbi sa izmjenama. Svjesni smo toga da je pitanje postupanja s nezakonito izgrađenim zgradama osjetljivo i složeno pitanje koje se na ovom prostoru pokušava godinama riješiti i prije ovog zakona prvotno donesenog prošle godine bilo je nekoliko zakonskih rješenja kojima je intencija bila provesti sustavno ozakonjenje s ciljem sređivanja stanja u prostoru te vlasništva nad nekretninama. Činjenica je da tih godina zakoni nisu polučili očekivani uspjeh što u još većoj mjeri upućuje na potrebu da se prilikom definiranja zakonskih rješenja o uvjetima i postupcima ozakonjenja cjelovito sagledaju učinci provedbe provedbe predloženih rješenja i to sa stajališta očuvanja prostora, sređivanja stanja u prostoru, ali i jednakosti građana. Navedeno je i bila intencija zakona koji je stupio na snagu u kolovozu prošle godine i temeljem kojeg je i unatoč najavama nove Vlade o žurnom donošenju novog zakona s pojeftinjenjem i pojednostavljenjem postupka odneseno 9000 zahtjeva i izdano 600 rješenja o izvedenom stanju. Prošle godine kada je donesen taj zakon vrlo se pomno razmatralo u kojoj je mjeri provođenje legalizacije opravdano, ali su se isto tako razmatrali svi pozitivni učinci dobro definiranog modela kako sa stajališta ostvarivanja značajnih prihoda i time mogućnosti većih ulaganja u infrastrukturu od strane jedinica lokalne samouprave, tako i sa stajališta rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, prometa nekretninama, sređivanja stanja u prostoru, očuvanja prostora, poticanja gospodarske aktivnosti u objektima čiji sadašnji status onemogućuje obavljanje gospodarske aktivnosti. Nudi li nam ovaj konačni prijedlog zakona navedeno? Nažalost, moramo konstatirati da je pred nama zakon čija će provedba odaslati negativnu poruku građanima Hrvatske jer se predloženim zakonskim rješenjima nije uspio uspio pronaći dobar balans između potrebe da se postojeće stanje u prostoru sredi te da se s druge strane definiraju jasni uvjeti i kriteriji u cilju zaštite prostora te nediskriminacije građana koji su prilikom gradnje poštivali zakonske propise. Ovdje mislimo na ovim zakonom proširen broj mogućih ozakonjenja nezakonito izgrađenih svih vrsta zgrada, uključivo i građevina i to na područjima koja su zaštićena posebnim propisima i temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Riječ je prvenstveno o zaštićenom obalnom području mora koje je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji određeno kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Ponovno naglašavam da je institut zaštićenog obalnog pojasa uveo reda u prostor i pridonio očuvanju tog izuzetno vrijednog prostora čiju važnost prepoznaje i Barcelonska konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja. Naime, navedenom konvencijom definirano je da stranke u svrhu zaštite i održivog korištenja obalnog područja trebaju nacionalnim propisima odrediti kopneni pojas u pravilu širine 100 metara od najviše crte mora zimi u kojem gradnja nije dozvoljena. Stoga nas u još većoj mjeri iznenađuje da se u obrazloženju neprihvaćanja ove naše primjedbe Vlada poziva na tu istu odredbu konvencije koja definira da se spomenuti kopneni pojas može prilagoditi, odnosno da se može utvrditi odstupanje od obvezatnog odmaka između ostalog radi društvenih potreba. Stoga postavljamo pitanje je li iskaz društvene potrebe omogućiti opću legalizaciju nelegalnih zgrada u zaštićenom obalnom području mora, izuzev pomorskog dobra. Klub HDZ-a je stajališta da je očuvanje ovog iznimno vrijednog prostora društvena potreba, a ne da je društvena potreba opća legalizacija u zaštićenom obalnom pojasu. Ne postaviti neka ograničenja, mogućnosti legalizacije u zaštićenom obalnom pojasu, za nas je krajnje neodgovorno sa stajališta očuvanja ovog našeg nacionalnog dobra i stoga još jednom pozivamo Vladu da u ovaj prijedlog zakona uključi ograničenje koje sadržava važeći prijedlog zakona. Pritom posebno i ponovno ukazujemo da je u zaštićenom obalnom području mora omogućeno ozakonjenje zgrada izgrađenih unutar zaštićenog obalnog pojasa površine do 100m2 bez ikakve tehničke dokumentacije, što samo po sebi dokazuje dvojbenost podjele zgrada u četiri kategorije prema građevinskoj bruto površini. Međutim, nije samo legalizacija u zaštićenom obalnom pojasu primjer namjere ove Vlade da se omogući legalizacija što je moguće više toga, a da se pritom ne vodi računa o poštivanju prostorno-planskih kriterija, odnosno datostima tih prostora. Primjer za to je i omogućavanje legalizacije zgrada na osobito vrijednim i vrijednim poljoprivrednim zemljištima te na površinama gospodarske i zaštitne šume te šume s posebnom namjenom, a što važeći zakon priječi. Riječ je o prostorima koje smo sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu o šumama štitili i nastojali sačuvati od izgradnje te stoga ne možemo podržati ovakva rješenja. Dvojbenim držimo i omogućavanje legalizacije zgrada na prostoru kulturno-povijesne cjeline upisane u listu svjetske baštine, doduše ovdje piše uz potvrdu javno-pravnog tijela odnosno konzervatorskog odjela da je takva legalizacija moguća. Spornim i nadalje držimo omogućavanje legalizacije bespravnih objekata na prostoru vodnog dobra. Iz predloženih odredbi ovog zakona nije razvidno zbog čega je vodno dobro manje vrijedno i osjetljivo ili ili ugroženo u smislu očuvanja prirodnih resursa od pomorskog dobra. Omogućeno je i ozakonjenje i nezakonito izgrađenih zgrada u koridoru prometnih i komunikacijskih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku, te jedinice područne, regionalne i lokalne samouprave uz uvjet da javno-pravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu sa posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenjima o uvjetima građenja. Nadalje, želimo istaknuti još jednu bitnu razliku ovog zakona u odnosu na važeći, a koji ne možemo podržati. Riječ je o brisanju obveza plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa prije donošenja rješenja o izvedenom stanju što građani Republike Hrvatske koji grade na temelju akata kojima se odobrava građenje dovodi u izuzetno nepovoljan i nejednak položaj u odnosu na vlasnike bespravnih objekata koji po ubrzanom, skraćenom postupku legaliziraju svoje objekte. Ne možemo prihvatiti činjenicu da je Vlada spremna ovakvim odredbama staviti u podređeni položaj građane koji u redovnom postupku ishode akte za građenje u odnosu na bespravne graditelje. Međutim, ovakve odredbe imaju za ishod jednu ogromnu i neopravdanu neravnopravnost. Kada ovaj zakon stupi na snagu građani Republike Hrvatske koji podnose zahtjev za akt za građenje morat će unaprijed platiti komunalni i vodni doprinos, dok građani koji legaliziraju nezakonite objekte to nisu dužni učiniti prije donošenja rješenja o izvedenom stanju. u kojoj mjeri će se ovo rješenje pokazati dugoročno opravdanim sa stajališta prihoda jedinice lokalne samouprave pokazat će realizacija koju mi u našem klubu u ovako definiranim uvjetima ne procjenjujemo optimistično. Vidimo da predlagatelj i dalje inzistira na uvedene četiri kategorije zgrada s ciljem da se omogući za manje zgrade po površini jednostavniji postupak sa smanjenom dokumentacijom, ujedno i jeftiniji. Međutim, ovom se podjelom mogu samo postići dodatni problemi u provedbi zakona. I nadalje držimo da ne bi trebalo praviti razlike primjerice između zgrada za stambene potrebe od 380 kvadrata i primjerice 402 kvadrata. U dokumentaciji koju treba podnijeti visina naknade treba biti ovisna o površini. Dakle, površina zgrade trebala bi biti uzeta u obzir prilikom određivanja visine naknade za zadržavanje zgrade u prostoru, a ne da ona bude kriterij u postupku ozakonjenja na način da se praktički smanjenjem količine potrebne dokumentacije smanjuje visina naknade za legalizaciju samog objekta. Tijekom rasprave u prvom čitanju imali smo i ozbiljne primjedbe vezano za stranke u postupku. Tada smo uočili da predloženim zakonom nisu bile definirane stranke u postupku. Međutim, iako je uključena ta odredba poziv strankama dostavlja se javnom objavom na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela na čijem se području nalazi zgrada što otvara pitanje u kojoj će mjeri one to svoje pravo predvidjeti zbog takvog načina dostave. Stajališta smo da je ovakvom odredbom sudjelovanje stranaka formalizirano i da ostaje mala vjerojatnost da će uopće sudjelovati u postupku. Nadalje, zakon držimo manjkavim i u dijelu kriterija za izračun visine naknade. Naime, držimo da bi u ovaj zakon svakako trebalo uvrstiti osnovne kriterije kojima će se Vlada voditi prilikom legalizacije zgrada. Odredba kojom je samo definirano da će Vlada propisati visinu i način obračuna iznosa naknade ovisno o veličini, lokaciji i namjeni zgrade, te načinu plaćanja naknade i drugim kriterijima držimo nedostatno. Zaključno želimo istaknuti da se ovaj zakon omogućavanjem ozakonjenja što je moguće većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada približio gotovo bezuvjetnom ozakonjenju, te da se njima odstupa od zaštite najvećeg dijela obalnog područja mora osim pomorskog dobra kao i drugih zaštićenih vrijednosti. Predloženim zakonom obezvrjeđuje se ne samo sustav prostornog planiranja u cjelini već i svi prostorni planovi koji su doneseni, a s tim u vezi nesumnjivo ciljevi i svrha prostornih planova koji su u izradi i to sa nesagledivim posljedicama za cjelokupno stanje u prostoru kao i koncept mogućeg budućeg uređenja prostora. Klub Hrvatske demokratske zajednice iz navedenih razloga bit će suzdržan tijekom glasovanja o ovom zakonu. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Na redu je poštovani zastupnik Željko Šemper i Klub Hrvatske stranke umirovljenika u Hrvatskom saboru. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, zamjenice ministra, kolegice i kolege. Ovim zakonom uređuju se uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada, uvažavanjem prostornih, socijalnih, gospodarskih i tehničkih zahtijeva. Osnovno instituti za provođenje tog zakona su digitalna ortofoto karta Državne geodetske uprave, rješenje o izvedenom stanju kojim se ozakonjuju nezakonito izgrađene zgrade i rješenje o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Ovaj zakon u odnosu na Zakon o prostornom uređenju i gradnji na jednostavan i lakši način rješava problem njihova ozakonjenja. Uočeno je da ortofoto karta nije bila dostupna ili u dostatnoj mjeri dostupna upravnim tijelima nadležnim za donošenje rješenja o izvedenom stanju što ima za posljedicu nemogućnost donošenja tih rješenja. Isto tako, uočeno je da upravna tijela nadležna za donošenje rješenja o izvedenom stanju nisu u potpunosti osposobljena za donošenje rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. Ja ću se u svojoj raspravi usmjeriti na jednu vrstu objekata gdje je nacrt ovog zakona kod građana izazvao zabrinutost o novom trošku kod legalizacije njihovih građevina. Posebno su emotivno reagirali umirovljenici, vlasnici tzv. klijeti u malim obiteljskim vinogradima ili kako ih mi u Podravini zovemo goricama. U nacrtu se nije uočavala velika razlika između takvih malih objekata prosječne veličine do 50 kvadratnih metara i velebnih vila u obalnom pojasu. Ovaj prijedlog zakona koji je pred nama značajno je otklonio veliku bojazan dileme i zabrinutost vlasnika malih objekata. Tome je pridonijela sveobuhvatna rasprava po županijama gdje je ministar Vrdoljak pojasnio detalje ovog zakona. Provođenje ovog zakona i legalizacija oko 10000 takvih objekata, klijeti u Koprivničko-križevačkoj županiji je za umirovljenike koji s malim mirovinama jedva preživljavaju novi trošak u njihovom kućnom budžetu. Iako ima i novo izgrađenih vikend objekata uglavnom su to drveni objekti, stari i više od 50 godina, naslijeđeni od svojih očeva, djedova tzv. djedovina. Takvih objekata, klijeti ima i u drugim županijama sjeverozapadne Hrvatske pa evo prilika da se na jednak način primjereno veličini objekta i godinama izgradnje izvrši njihova legalizacija. U raspravama po županijama ministar je upozorio vlasnike takvih objekata da će naknada za … /Govornik se ne razumije./… takvih objekata biti simbolična. Neće biti potrebna ni prevelika dokumentacija kao za zgrade veće kvadrature na obali. Više od te simbolične naknade postoji bojazan od većih naknada od jedinica lokalne i područne samouprave koje će naputkom ministra imati javne ovlasti u vezi s provedbom ovog zakona. To se odnosi na iznose komunalnog i vodnog doprinosa koji bi dodatno povećali troškove ukupne legalizacije. I općenito za provođenje ovog zakona mišljenje je da će od njega najmanje koristi imati državni i lokalni proračuni, a najveći će dobitnici biti geodeti, arhitekti i ovlašteni inženjeri građevinarstva za procjenu mehaničke otpornosti i stabilnosti. Svi se pribojavaju njihovih tarifa za izradu određene dokumentacije uspoređujući tarifu javnih bilježnika gdje primjerice ovjera svjedodžbe nezaposlene osobe za neki natječaj stoji oko 245 kuna. Prema prijedlogu zakona zahtjev za legalizaciju podnosi se najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine što je možda prekratko vrijeme za ovako veliki broj objekata. Zavisno o ukupnom iznosu troška legalizacije pojedine vrste objekata zavisit će i broj zahtjeva kao i ukupno rješenje ovog velikog problema. Mi u HSU se nadamo da će sve institucije koje će biti uključene u provođenju ovog zakona uzeti u obzir svakodnevna poskupljenja i da to neće biti preveliki udar na njihov kućni budžet, a to se posebno odnosi na umirovljenike vinogradare. Zbog toga što je ovo još jedan zakon kojim se konačno uvodi red i u ovo područje života HSU će podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. Hvala Evo ja ću uzeti u ime kluba HNS-a nekoliko trenutaka da u biti se odredimo prema ovom zakonu. Mi kao klub sigurno ćemo podržati ovaj zakon jer u bezvlašću koje vlada u RH 40 godina po pitanju bespravne izgradnje vrijeme je da se kaže dosta i da se pokuša zaustaviti nelegalna izgradnja. Jer jedan od najznačajnijih prostora koje RH ima to je prostor RH. I sa ovakvom nebrigom u zadnjih 40 godina Hrvatska se nije na pravi način odnosila prema ovom problemu. Ja neću ovdje govoriti o tome da zakon koji smo imali dosada koji je donesen u kolovozu 2011. godine, koji je sigurno sa istim željama kao i ovaj zakon urađen da se što veći broj objekata legalizira, ali očito procedura nije bila dobra i procedura je dosta komplicirala legalizaciju postojećih objekata. Razlog zašto se išlo u donošenje novoga zakona, u legalizaciju zgrada u prostoru je razlog što stanje u prostoru ne zadovoljava. Da je vrlo veliki broj nelegalno izgrađenih objekata.

da se pokuša doći do nultog stanja koje bi onemogućilo daljnju devastaciju prostora u RH kao jednu od temeljnih vrijednosti RH. Sa ovim zakonom se pokušava na jednostavan način riješiti pravedno. Problematika je vrlo složena. O tome da netko misli da se može ovakav značajan problem koji je tištio RH i ovaj prostor od '68. godine dosada da se riješi jednako pravedno, mislim da je to gotovo nemoguće. Zato je dobro da se u ovom zakonu omogućava što većem broju korisnika nelegalnih izgrađenih objekata da uz jednu skromnu proceduru legaliziraju što veći broj objekata. U tome je bitno napomenuti da se čuvaju standardi zaštite prostora okoliša, zaštite proizvodnje. Također u ovom segmentu kod legalizacije objekata itekako je bitno spomenuti i ovaj gospodarski dio jer veliki broj nelegalno izgrađenih objekata u Slavoniji i Baranji, u svim poljoprivrednim krajevima i stočarskim krajevima od Dalmacije, Istre, Zagorja, Gorskog kotara, Bilogore ima veliki broj poljoprivrednih objekata i ti objekti ako se ne budu legalizirali do 2013. godine sva ta obiteljska-poljoprivredna gospodarstva izgubit će pravo na poticaje. Zato je itekako bitno da se ova problematika stavi u ovakvu proceduru i da se pojednostavi postupak legalizacije. Ono što je također bitno da je zakonodavac prepoznao objekte koji se nalaze u atraktivnim zonama i one objekte koji se nalaze u ruralnim prostorima, da je tu napravio i značajnu razliku po pitanju same cijene legalizacije ovih objekata. Također da sa donošenjem ovog zakona očekuje se da će se povećati broj nezakonitih zgrada koje će se ozakoniti, da će se povećati broj zahtjeva za ozakonjenjem, olakšanje i ubrzavanje provođenja postupka ozakonjenja zgrada, smanjenje troškova za podnositelje zahtjeva, ubrzanje postupka donošenja rješenja. U ovome svemu je bitno da je cijeli postupak jednostavniji, brži i pravedniji. Uvjereni smo da će ovaj zakon upravo napraviti to. Ne nosimo se iluzijama da će ovaj zakon to riješiti 100%, ali ako bude riješen i u 50% slučajeva taj puta ću ja reći da je taj zakon vrlo, vrlo uspješan s obzirom da je vrlo veliki broj zgrada koje su potrebno se ozakoniti. Također je dobro što je zakon i predvidio 4 kategorije zgrada koje se odnose na zahtjevne, manje zahtjevne, jednostavne i pomoćne zgrade gdje je zakonodavac također predvidio određenu razliku u cijenama. Ono što sam rekao i na početku idealnog zakona nema, ali svi ti objekti postoje u prostoru i mene zanima koja bi to državna vlast ili bilo koja druga vlast ili nenarodna vlast sebi dozvolila takav luksuz da krene u postupak rušenja preko 500 tisuća objekata. Zato smatram da sa ovakvim donošenjem ovog zakona i sa primjenom ovog zakona. Smatramo da ćemo napraviti manju nepravdu nego da ti objekti i nadalje ostanu u u prostoru i da ti građani i dalje koriste prostore bez ikakvih naknada. Zato ću poželit svima onima koji će radit na legalizaciji ovih objekata, da imaju puno sreće i puno razumijevanja, kako od jedinica lokalne samouprave, županija tako i od građana. Očekujemo da će rezultati ovog zakona donijeti prave rezultate i na tome čestitam svakom tko će dati svoj značajan doprinos. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći klub zastupnika je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Igor Češek. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepa. Poštovana zamjenice, pomoćnici ministra, potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Na početku moram izraziti žaljenje što je ovako vrlo važan zakon, ne prvo već zaključno drugo čitanje, uvršteno u popodnevni dio zasjedanja kada nema direktnog prijenosa na televiziji, pa šira javnost ne može biti upoznata sa stavovima svih klubova. Prilikom prvog čitanja prijedloga Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, napomenuo sam kako je ovaj prijedlog zakona daleko kvalitetniji i jasniji od postojećeg zakona, na hrvatski rečeno Zakona o legalizaciji. Koji nije ni u kom slučaju ispunio svrhu svog postojanja jer je bio manjkav, nedorečen i na kraju krajeva skup za građane koji su trebali legalizirati svoje objekte. A to su nam i pokazali rezultati koji govore da je zaprimljeno tek nešto više od 9,5 tisuća zahtjeva, a riješeno njih oko tisuću. Što je poražavajuće ako uzmemo u obzir činjenicu da je u Republici Hrvatskoj nekoliko stotina tisuća bespravno sagrađenih objekata. Što se je promijenilo u Konačnom prijedlogu Zakonu o postupanju sa nezakonito sagrađenim zgradama koji imamo danas na klupama? U odnosu na prijedlog zakona od 6. lipnja koji je prošao prvo čitanje, gotovo ništa. Da li je to dokaz kako Vlada ne uvažava različita mišljenja, odnosno mišljenja stručnjaka iz toga područja, koji na ovakav prijedlog imaju primjedbe. Istina, ne u onolikom broju kao u dosadašnjem zakonu, ali ipak primjedbe postoje. Odbori, klubovi zastupnika i zastupnici su uputili 47 primjedbi na ovakav prijedlog zakona koje nisu prihvaćene. Koje su to promjene u odnosu na prijedlog zakona iz prvog čitanja. U članku 2. stavak 4. govori se o tome da digitalna ortofoto karta mora biti dostupna na uvid građanima u sjedištu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere, područnim uredima za katastar, katastarskim uredima. Te ono što je pohvalno, a nije bilo u prvom prijedlogu je to da digitalna ortofoto karta mora biti dostupna građanima na uvidi i upravni tijelima koja donose rješenje o izvedenom stanju. U članku 3. stavak 3. koji objašnjava koje građevine se smatraju sastavnim dijelom nezakonito izgrađene zgrade, dodatak je uz navedene građevine da se i potporni zid svrstao u sastavni dio nezakoniti izgrađene zgrade, te je i njega moguće legalizirati. Moja primjedba, a koju sam iznio i prilikom prvog čitanja, odnosi se na članak 6. stavak 2. podstavak 2. koji kaže: "Nezakonito izgrađena zgrada se ne može ozakoniti ako se nalazi na postojećoj površini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru. Osim zgrade izgrađene na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda, odnosno pravne osobe za upravljanje vodama.". Mislim da bi se isto trebalo odnositi na javna dobra, ceste, odnosno da se mogu uz suglasnost nadležne pravne osobe koja upravlja cestom, bilo da se radi o Hrvatskim cestama, županijskim upravama za ceste ili jedinicama lokalne samouprave. Ozakoniti zgrade koje zadiru u cestovni pojas, a ne smetaju sigurnom odvijanju prometa i redovnom izdvojenom održavanju cesta. Nadalje u članku 11.,12.,13. se govori o tome što podnositelj zahtjeva mora priložiti priliko podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu. Ako promatramo predložene odredbe one su bolje u odnosu na važeće, jer prave razlike između građevina, ali je i dalje dokumentacija koju je potrebno priložiti brojna. Kod poljoprivredne građevine je manje od 1000 metara kvadratnih, potrebno je priložiti po 3 primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana, ako je zgrada evidentirana na katastarskom planu. I 3 primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izgradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. Izrada navedenih dokumenata potrebnih za legalizaciju traži određena financijska sredstva koja naši građani nemaju. Dakle, neće se država obogatiti na ovaj legalizaciji, nego uredi arhitekata i ovlaštenih inženjera. Ako se radi o zgradama čija je građevinska bruto površina veća od 400 metara kvadratnih ili o zgradama za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, čija je građevinska bruto površina veća od 1000 potrebno je uz geodetske snimke, odnosno kopije katastarskog plana i arhitektonske snimke priložiti još i izjavu ovlaštenog arhitekta, te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva. Da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti. I bitni zahtjev zaštite od požara, prema propisima koji su važili kada je zgrada građena ili prema važećim propisima ako se radi o završnoj zgradi, odnosno njezinom dijelu. Problem se pojavljuje prilikom izdavanja navedenih izjava, jer njima prethode iznimno skupi atesti. Ne zna se niti hoće li takvi atesti biti pozitivno riješeni, a postavlja se pitanje tko će preuzeti odgovornost izdati potvrde, odnosno ateste za takve zgrade. Jer je poznato da su mnogi građani proučili svoj slučaj, gdje se došlo do spoznaje da u velikom djelu stambene zgrade koje nemaju uporabnu dozvolu, nisu sagrađene u skladu sa građevinskom dozvolom. Samim time su i nezakonite, a građani uredno za njih otplaćuju kredite. Nadalje, u članku 25. stavku 1. se govori o tome da su podnositelji zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade dužni prije donošenja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste. Problem se pojavljuje u članku 27. koji kaže da tu naknadu, njezinu visinu i detaljnije uvjete plaćanja propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbe. Pitanje je koliko će ona biti, da li će biti prihvatljiva našim građanima. Jasno je da te naknade ne mogu biti iste za sve, posebno ako se radi o vilama na moru koje ne služe za stanovanje nego za iznajmljivanje, niti mogu biti jednake za kuću u središtu Zagreba od 400 kvadrata ili kućicu koja po kvadraturi pripada u samo nužan stambeni prostor. Tragom ovakvih prijedloga, naknada za legalizaciju poljoprivrednih objekata bi trebala biti ukinuta uredbom ako želimo ako želimo pomoći poljoprivredi kao strateškoj grani našeg gospodarstva. Jer znamo da se više od 90% poljoprivredne proizvodnje obavlja u nelegalnim objektima. A legalizacija je upravo preduvjet za podizanje standarda poljoprivrednih gospodarstava, jer zbog činjenice da su naša poljoprivredna gospodarstva većinom nelegalna. Vrlo je slaba iskoristivost sredstava iz IPARD programa. Ono što bih prilikom prvog čitanja bio moj prijedlog da se besplatno ozakone bespravno sagrađene zgrade u poljoprivredi međutim to je predlagatelj odbio sa obrazloženjem da je besplatno ozakonjenje zgrada namijenjenih obavljanju poljoprivrednoj djelatnosti ne bi bilo pravično prema vlasnicima, nezakonito izgrađenih zgrada druge namjere pa se ovaj prijedlog ne može prihvatiti. Što je onda slučaj koji su legalno gradili svoje objekte a sada imamo besplatnu legalizaciju odnosno ne besplatnu nego jeftiniju legalizaciju bespravno sagrađenih objekta. Dakle, ovo obrazloženje ne pije vodu. Zaključno. Ovaj prijedlog je bolji od postojećeg ali i dalje ima manjkavosti koje će se pretpostavljam uklanjati dopunama i izmjenama u budućem razdoblju, a njegovu učinkovitost ćemo vidjeti danom stupanja na snagu. (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Iscrpili smo listu klubova prijavljenih za raspravu po ovoj temi. Prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta. Prvi za riječ se javio poštovani zastupnik Jasen Mesić. Izvolite poštovani zastupniče. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege. Ne bih ponavljao ono što je cijenjeni kolega Borić rekao u svojoj raspravi u ime kluba. On je istaknuo isto tako da naravno u ovom zakonu bez obzira na određene pozitivne pomake koje zakonski prijedlog donosi da nam nije da nam nije drago u ovom prijedlogu zakona vidjeti da se mogu legalizirati bespravno izgrađeni objekti ili nadogradnje unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno povijesne cjeline koje je upisano u registar kulturnih dobara RH. Posebno nam nije drago to zbog toga što u obrazloženju za donošenje zakona kaže da se ovo širi i na one zone koje su upitane u listu svjetske baštine UNESCO-a. Podsjetit ću vas kolegice i kolege na slučaj Dresden, to je ono što sam govorio u prvom čitanju zakona. Dakle, tamo je na prilazu gradu Dresedenu koji je bio u upisan u listu svjetske baštine preko rijeke Elbe sagrađen most, mosti uopće nije bio u zoni zaštite, on je bio u tzv. buffer zoni. Svaka zona UNESCO-a zaštite ima … buffer zonu. Grad Dresden je na konferenciji Svjetskog centra za svjetsku baštinu izbrisan sa UNESCO-ove liste zbog te građevinske intervencije. Konvencija UNESCO-a o svjetskoj baštini koju je ratificirala RH u sastavnom svom dijelu ima tzv. operational guidelines koji od članka 172.do 179.tretira na koji način se upravlja u zonama zaštite koje su upitane u listu svjetske baštine. Tamo se eksplicite kaže da ne može biti građevinske intervencije u zoni zaštite ukoliko nije ona prije toga odobrena od strane UNESCO-a. mogu vam dati dva recentna primjera iz povijesti Hrvatske. Jedna intervencija koja je dozvoljena bila u zoni zaštite je Splitska riva, jedna intervencija koja nije bila dozvoljena u zoni zaštite, radi se o projektu Autobusnog kolodvora na Dubrovačkim Pilama koji UNESCO nije htio potvrditi. Ako je to tako ako znamo da je konvencija iznad nacionalne legislative kako onda može ovdje stajati u ovom prijedlogu zakona da javno pravno tijelo nadležno za poslove zaštite kulturne baštine može izdati potvrdu za legalizaciju nekog objekta u UNESCO zaštićenoj cjelini? Mi ih imamo samo 6. Dubrovnik unutar zidina, Stari grad Trogir, Dioklecijanova palača i okolica, Šibenska katedrala i okolica, Eufrazijeva bazilika i okolica i Starigradsko polje ili Starigradski ager koji je registriran kao arheološki lokalitet koji je specifičan u svijetu po tome što je parcelizirano 400 jednakih parcela grčke kolonizacije, prema tome tamo ne smije biti građevinskih objekta, prema tome nema tog propisa nema tog stručnog pravila po kojem bilo koji konzervator tako nešto tamo može ozakoniti. Po ovome bi mogao ozakoniti određene intervencije, nekih recimo tajkuna koji su bloketama i plastičnom stolarijom nadogradili objekta unutar zaštićene cjeline Dubrovnika o čemu se vodi sudski sporovi ili tako nešto. Posebno apeliram na zastupnice i zastupnike koji dolaze iz takvih mjesta. To je tako moćan kulturološko turistički brend, kulturna baština upisana u listu UNESCO-a da je nikakva intervencija da se to dozvoli u smislu legalizacije ne vrijedi niti jednog promila onoliko koliko ta kulturna baština vrijedi u turističkoj promociji ove zemlje. Nije mi isto tako jasno kako se može registrirati nelegalno izgrađeni objekt na pojedinačnom nepokretnom kulturnom dobru. U obrazloženju se kaže da predmet ozakonjenja mogu biti izvedeni radovi primjerice u svrhu promjene namjere. Ako je nepokretno kulturno dobro registrirano kao pojedinačno kulturno dobro onda u svakom rješenju zaštite ove države se kaže da nije dozvoljeno mijenjati njegove vanjske gabarite. U svhru promjene namjene su dozvoljene intervencije samo u unutrašnjosti i to već sada postoji u Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prema tome to nije potrebno legalizirati na ovaj način. Što ovo znači ako čovjek želi neku renesansnu palaču prenamijeniti u hotel da će mu se dozvoliti da legalizira nezakonito napravljeni aneks? Onda to više nije kulturno dobro, onda ga možemo izbrisati iz registra. Jer ako u rješenju na kojem se temelji njegova zaštita stoji da se ne smije dirati njegove vanjske gabarite kako se to onda može legalizirati? Onda je on izgubio status kulturnog dobra. Nije mi jasno kako će se moći legalizirati objekti u arheološkim zonama. Ako se radi o registriranom arheološkom lokalitetu postoji mogućnost da se objekt legalizira samo onda ukoliko se to radi o tzv. pokretnim arheološkim nalazištima, dakle onima koji se mogu istražiti čim se pokretni nalazi mogu staviti u muzejsku ustanovu. Ukoliko se radi o monumentalnoj arhitekturi recimo Salona, recimo Barbariga, da ne idem dalje čut ćemo još o tim lokalitetima ako krenu neke najavljene investicije, na koji način je onda moguće legalizirati objekt koji je temeljen ili napravljen na takvoj monumentalnoj arhitekturi? Nije moguće. Prema tome isto onda ne treba u zakon, jer je onda ta arheološka zona nepovratno izgubljena. Kod pokretnih arheoloških nalaza nije nepovratno izgubljena jer je istražena i stavljena u muzej, dokumentirana. U ovom slučaju je. Pitam se čemu je bilo potrebno širiti da tako kažem opseg ovog zakona koji kažem ima svojih pozitivnih iskoraka i zbog toga je i rekao kolega Borić da ćemo u tom smislu biti suzdržani, ali zbog ovakvih stvari ga ne možemo podržati. Tko će to kontrolirati? Čujem da su neka rješenja nadležnih konzervatorskih službi koje su registrirali pojedine austrougarske vojarne pa recimo u Istri vrlo nedavno ukinuta nakon određenih pritisaka. Tko će to kontrolirati da netko neće neki konzervator svojim potpisom verificirati i dati nekome tko je s bloketama i plastičnom stolarijom nadogradio objekt na ulici prijeko u zaštićenoj cjelini grada Dubrovnika. Tko će to kontrolirati i kako ćete to poslije dovesti u prvobitno stanje. Ovim prijedlogom uništavamo jedan od najvećih brendova koje ova država ima. Imate posebne agencije koje dovode turiste samo radi kulturne baštine u Republiku Hrvatsku. Kad vam danas kažem Grčka ili Egipat ili Rim prvo ćete pomislit na kulturnu baštinu. Kad vam kažem Egipat vidjet ćete piramide, kad vam kažem Atena vidjet ćete akropolis, kad vam kažem Rim vidjet ćete koloseum i Sv. Petra. To je toliko moćan brend kojeg ne možete nikako na ovaj način dovesti do toga da ovisi o jednom papiru jednog zavoda, potpuno izuzimajući ono što je dalo u nadležnost UNESCO-ovoj konvenciji. Nadam se, evo još jedanput apeliram, posebno na zastupnice i zastupnike koji dolaze iz tih mjesta da ovo uzmu najozbiljnije u razmatranje i da pokušamo na neki način tu odredbu u zakonu popraviti. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeća za raspravu prijavila se poštovana zastupnica Ruža Tomašić. Izvolite poštovana zastupnice. **Tomašić, Ruža (HSP AS)** Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa evo zbog spriječenosti nisam sudjelovala u prvom čitanju zakona, ali sam ispred stranke prije toga poslala prijedlog koji se sastojao od očitovanja prijedloga izmjena i pročišćenog teksta zakona. O tom očitovanju i upućenom materijalu nisam dobila nikakvu obavijest iako smo se mi itekako potrudili da to napravimo i sastavimo pa bi bilo možda fer da ste mi bar poslali nekakvu obavijest zašto to nije uvršteno ili nije prihvaćeno. Pa zato danas dok raspravljamo dajem neke naše prijedloge koji nisu prihvaćeni. Dakle, u članku 3. stavak 2. predlaže se uvrštavanje novih pojmova na način da se dodaju novi podstavci koji glase: studija nezakonito izgrađenih zgrada je studija koja se mora izraditi u sklopu tematskog izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske i jedinica područne, regionalne i lokalne samouprave nakon donošenja ovog zakona. Sadrži ovisno razini analizu socioloških, demografskih i gospodarskih sastavnica, nezakonite gradnje kao pojave u Republici Hrvatskoj, smjernice za rješavanje problematike i izradu planova sanacije područja oštećenog nezakonitom gradnjom, podatke o pojedinačnim nezakonito izgrađenim zgradama i njihovim graditeljima ili korisnicima, dakle registar nezakonito izgrađenih zgrada, podaci o OIB-u, socijalnom ili gospodarskom statusu graditelja. Izvješća se moraju donijeti u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga zakona. Ili npr. rješenje o privremenom zadržavanju nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, to bi bilo rješenje koje se izdaje na zahtjev podnositelja koji pod kaznenom i materijalnom odgovornošću ustvrdi da je njegova nezakonito izgrađena zgrada izgrađena kako bi ostvario minimum socijalni ili gospodarski, gospodarstava znači poljoprivredna ili obiteljska gospodarstva prava zajamčenih Ustavom RH. Sve navedeno se odnosi na tržišnu gradnju. Rješenje ima krajnji rok važenja 10 godina od dana pravomoćnosti nakon čega se mora ishoditi akt propisan ovih zakonom ili Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Sve su izjave i dokumenti podnositelja zahtjeva podložni provjeri nadležnih državnih tijela. Prilikom izdavanja rješenja o privremenom zadržavanju upisuje se u zemljišne knjige teren u korist Republike Hrvatske koji se može obrisati nakon ishođenja akta propisanog ovim zakonom ili Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ili uklanjanju zgrade. Također niste prihvatili plan sanacije područja oštećenog nezakonitom gradnjom, u daljnjem tekstu plan sanacije. To je prostorni plan u kategoriji ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine, grada ili velikoga grada, prostornog plana Grada Zagreba ili generalnog urbanističkog plana, urbanističkog plana uređenja ili detaljnog plana uređenja ovisno o obuhvatu, odredbama planova šireg područja te smjernicama iz tematskog izvješća o stanju u prostoru. Plan sanacije može predstavljati posebno poglavlje u navedenim planovima s mjerama provedbe definiranim kroz odredbe za provođenje. Sadržaj plana sanacije detaljnije će se odrediti kroz Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova. Da dalje ne čitam naše prijedloge, njih smo predložili u obliku amandmana. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Sada je na redu poštovani zastupnik Zoran Vinković i 10 minuta. Izvolite poštovani zastupniče. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa ja ću počet s nečim što sam već pročitao ovdje, doduše dole sa govornice i što se temelji na prije svega mišljenju ja bih rekao višestranačkom mišljenju obzirom da su članovi Odbora za lokalnu samoupravu pripadnici gotovo svih političkih stranaka koji se nalaze ovdje u Hrvatskom saboru i koji su definirali dva zaključka i predložili Vladi Republike Hrvatske kao predlagatelju prijedloga ovog Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama da se ugradi i izmijeni odredba kojom se definira ne samo plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa dakle za postojeći dio koji se odnosi na nezakonito izgrađene zgrade jer svaka jedinica lokalne samouprave ima mogućnost i odgode i oslobađanja komunalnog, doduše ne i vodnog doprinosa koji je daleko veći u mnogim slučajevima i predstavlja doista pravi harač u odnosu na visinu komunalnog doprinosa iz kojeg je potrebno izgraditi ono što je vidljivo, dakle infrastrukturu koja je vezana, komunalnu infrastrukturu koja je vezana ne smo za određenu građevinu nego i za cjelokupno naselje u kojem se nalazi i legalno izgrađeni objekt i nelegalno izgrađeni objekt nego prije svega mogućnost da jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost a i to se posebno ovaj zaključak odnosio na poljoprivredne objekte. Dakle, da jedinice lokalne samouprave mogu osloboditi i plaćanje ove naknade koja ja bih rekao na jedan na jedan centralistički način se dijeli između lokalne samouprave, regionalne samouprave i same države. I sada taj zaključak koji sam sada pročitao je donesen jednoglasno. za ovaj zaključak su glasali i članovi Kukuriku koalicije i članovi opozicije. Također je Odbor za lokalnu samoupravu predložio da, obzirom da su u tom odboru, a to je bilo i mišljenje saveza općina i saveza gradova Republike Hrvatske da se ova sredstva, naknade raspodijele u omjeru da 50% od tih sredstava naknade idu u prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, 25 da idu prema regionalnoj samoupravi, uredima, prema sjedištu ureda koji će izdavati dozvole. I 25% sredstava naknade da idu u prihod državnog proračuna. ja ovaj zakon bih mogao u krajnjoj liniji i podržati. Međutim, sve dok se ne riješe ova bitna i ključna pitanja koja su vezana, jer ne treba zaboraviti da država neće nelegalno izgrađenog objekta koji se nalazi u naselju praviti komunalnu infrastrukturu nego će to biti i legalizacijom dužna jedinica lokalne samouprave smatram da upravo ovo što država uzima 50% sredstava te naknade nije niti pošteno, a nije temeljeno na drugim pozitivnim propisima na kojima je definirano i i funkcioniranje lokalne samouprave. Dakle, ministarstvo odnosno predlagač prijedloga ovog zakona koji se nalazi u drugom čitanju nije uopće uvažio niti mišljenje Saveza općina, Saveza gradova, Odbora za lokalnu samoupravu, pa čak i članova koji se nalaze u odboru, a koji su pripadnici gotovo svih političkih stranaka koji sjede u Hrvatskom saboru. Ovaj zakon u svakom slučaju ne bi trebao i upravo zbog toga smo predložili ovakve izmjene, ovaj zakon ne bi trebao biti zakon o legalizaciji vila, apartmana na hrvatskom Jadranu, nego bi ovaj zakon trebao pomoći i potaknuti prije svega legalizaciju posebno u Slavoniji i Baranji, legalizaciju poljoprivrednih objekata na način kako bi ti objekti mogli i ući u predpristupne fondove ali isto tako i omogućiti lokalnoj samoupravi da oslobodi upravo takve objekte plaćanja te naknade. Tu je u svakom slučaju sporan i članak 22. ovoga zakona koji se odnosi na komunalni i vodni doprinos gdje stoji da će podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju osim za pomoćnu zgradu dužni su po izvršenju tog rješenja platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu sa posebnim propisima ako ovim zakonom nije propisano drukčije. Već u petom stavku ovog članka ovaj zakon pobija samog sebe i omogućuje upravo ono o čemu se vodila jedna široka rasprava da se upravo na ovakav način ponovno ide na štetu jedinica lokalne samouprave. Jer ukoliko izuzmemo poljoprivredne objekte tada je većina nelegaliziranih zgrada praktično su vile, apartmani i izuzmemo li bar 3% onih kućeraka negdje u općinama, u selima ili van građevinskih zona koje su ljudi pretežno tijekom Domovinskog rata kada su bježali pred srbo-četničkom armadom stvorili si krov nad glavom, tada ćemo vidjeti da je ovo u stvari u 95% slučajeva legalizacija vikendica, apartmana i vila. I sada, dakle u stavku 5. kaže se: "Rješenje o utvrđivanju komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa odobrava se odgoda plaćanja doprinosa. Dakle, ministarstvo se ovdje stavlja iznad jedinice lokalne samouprave, odnosno odgoda početka njegovog plaćanja u slučaju obročne otplate za godinu dana od dana izvršnosti rješenja. Dakle, nije ministarstvo to, a ja bih prije svega zamolio i predlagatelja zakona da tada pročita i Zakon o funkcioniranju lokalne samouprave i da se kao ministarstvo ne miješa u posao posao lokalne samouprave. Jer nadležnost lokalne samouprave je upravo omogućavanje dakle i obročnog plaćanja komunalnog doprinosa, ne i vodnog doprinosa koji je pravi pravi harač. Ali u svakom slučaju da bi se izdala pravovaljana građevinska dozvola za sve one koji su legalno rade objekte tada u svakom slučaju moraju platiti barem jednu ratu komunalnog doprinosa da bi dobili građevinsku dozvolu, dati instrumente plaćanja kako bi jedinica lokalne samouprave imala mogućnost te naplate. Normalno da u ovom zakonu ima i određenih nelogičnih stvari gdje se zakon doista stavlja iznad zakonske regulative koja je jača od od samog Konačnog prijedloga Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Tu posebno mislim na UNESCO-vu zaštitu o čemu je i kolega pričao, samo ću spomenuti evo jedan slučaj rekonstrukcije, dakle Strossmayerovog ispred đakovačke, odnosno Strossmayerove katedrale gdje ne možete dobiti dozvolu za početak radova prije nego što se naprave sva potrebna arheološka istraživanja. I možda da sam bio neodgovoran kao određeni vlasnici vila, apartmana itd., možda bih daleko više sredstava uštedio u proračunu. Dakle, ono što tražim svakako, a vjerujem ako ima imalo pameti u ministarstvu koje je predložilo ovaj zakon da će uvažiti mišljenje Odbora za lokalnu samoupravu posebno stoga što je bar kroz taj odbor postignut jedan širi politički konsenzus oko ovoga pitanja, a prije svega se to odnosi na poljoprivredne objekte diljem Slavonije

Hvala i vama. Na vaše izlaganje prijavljena je jedna replika poštovanog zastupnika Jasena Mesića. Izvolite. **Mesić, Jasen (HDZ)** E poštovani kolega pa drago mi je da ste spomenuli da ste evo prilikom, prije nego što ste otpočeli radove na đakovačkom trgu ispred katedrale morali provesti ispitivanja određena arheološka jer su napravljene koliko se sjećam probne sonde. Znam da je Ministarstvo kulture sudjelovalo u tome s određenim sredstvima uz naravno sredstva grada Đakova. To je vrlo pametan potez bio zbog toga što smo došli do podataka za koje nismo znali da ćemo ih tamo zateći. Koliko je tek pametno bilo ovo što se nedavno desilo u Vinkovcima kada su u zasebnim arheološkim ispitivanjima otkriveno srebrno blago, srebrno posuđe koje se evo smatra ekvivalent i … /Govornik To je bilo vrlo pametno napraviti i zato takve odredbe moraju postojati i zato ne možemo dozvoliti da se neke stvari mogu legalizirati nad zaštićenim arheološkim zonama. To je jedna stvar. No žalosno je doduše reći da novim ustrojem Ministarstva kulture prvi put od 1967. godine podjela arheologije ne postoji. Kao da toga više nema, ali zato čim se nešto trudom i radom arheologa i sukladno zakonskim propisima nešto pronađe odmah se čitava svita dužnosnika sjati da se oko toga slika kao da su oni to našli, a ne arheolozi na terenu. Tako da stvarno mislim da je ovo bio dobar potez što ste tako odlučili gradonačelniče. Hvala lijepa. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zoran Vinković. Međutim, vratit ću se upravo na ovaj zakon koji je kažem okrenut prema vilama, apartmanima, vilama s bazenima itd. Ja se nadam da se ne nalaze u zaštićenim područjima kulturne baštine, ali evo uzet ću samo za primjer jedan otok ili poluotok koji je povezan s mostom npr., Vir. Ima nekoliko desetaka tisuća nezakonito izgrađenih zgrada. Dakle, država nije ta, ona će prikupiti tu naknadu, da ne spominjem druge turističke destinacije širom Jadrana, država je ta koja i na ovaj način želi ubrati 50% ove naknade. Druga je stvar što će te jedinice lokalne samouprave morati i … nezakonito izgrađenih zgrada koje ne služe za stanovanje nego služe prije svega za odmor, neke su i na 5, 6 katova itd. Bilo je ono malo rušenja to sam i sam vidio, ali tamo su nastradali jedino Mađari. Nadam se da opet neće nitko sad tražiti stanku radi vrijeđanja nacionalnih manjina, ali je činjenica da su stradali mađarski vlasnici tih vikendica. Ali želim samo reći da će jedinica lokalne samouprave morati riješiti cjelokupnu komunalnu infrastrukturu, a neće imati dovoljno sredstava niti kroz naplatu komunalnog doprinosa jer će taj doprinos biti prolongiran niti kroz 25% naknade. Pa ako je netko mogao izgraditi vilu sa bazenima za ne znam koliko milijuna eura tada može odjednom i platiti ovu naknadu. To se ne odnosi na poljoprivredne objekte. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sad znam da ne bolujete od skromnosti. skromnosti. Idemo dalje sa raspravom po redu. Poštovani zastupnik Ante Babić i 10 minuta. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana pomoćnice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Razlozi zbog kojih je u Hrvatskoj došlo do nezakonite gradnje jasno je svima leži u neriješenim imovinsko-pravnim pitanjima, ali i nepostojanju prostorno-planske dokumentacije kao temeljnog dokumenta. Drugi razlog je i betonizacija hrvatske obale, a ovaj problem se u zadnjih 30-ak godina pokušao riješiti nekoliko puta. Sad smo dobili i drugo čitanje ovog zakona i vjerujem da će se njime ono što je u prostoru i što se može legalizirati ozakoniti, a zakon propisuje da bi se zgrade mogle legalizirati te da moraju biti evidentirane u prostoru. Ono što mene zanima i ono što zanima 55 mojih kolega u Splitsko-dalmatinsko županiji i 34 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji jesu sljedeće stvari, kod nas kažu kud će suza već na oko, kao i kod gospodina Vinkovića vezano za lokalnu samoupravu njih interesiraju ove stvari. Naime, rečeno je da se mogu izdavati rješenja, odnosno dozvole bez plaćanja komunalne naknade jedinicama lokalne samouprave jer oni na taj prihod navodno nisu niti računali, s čime bi se mogli složiti. Međutim, u praksi znamo da to nije izvedivo i da će nam se dogoditi da se dobiju rješenja a da će one potrebe i obaveze koje proizlaze prema jedinicama lokalne samouprave građani neće ispoštivati. Pa oni daju jedan prijedlog da se donosi privremeno rješenje vezano za ovu legalizaciju do konačne isplate obaveza prema jedinicama lokalne uprave i samouprave. Vidim da se o tome nije razgovaralo. I druga stvar koja vidim da se nije promijenila u ovom drugom čitanju je članak 35. stavak 1. prijedloga izmjena zakona kojim se između ostalog kaže: "Katastarski ured će evidentirati završenu zgradu u katarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje katastar." Pitanje, hoće li nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju trebati još platiti i geodetski elaborat uplane, odnosno neucrtane zgrade ili će to katastarski uredi raditi po službenoj dužnosti bez dodatnog troška za stranku? U ovom slučaju ukoliko to stranka bude radila njima će se povećavati taj trošak s 3 do 5 tisuća kuna. Svakako bi trebalo paziti na ove stvari i to zakonom jasno definirati. koja zanima sve načelnike i gradonačelnike je je li se legalizacija, odnosno je li se legaliziraju objekti stupanjem na snagu ovoga zakona ili to oni postaju rješenjem o upravno pravnom postupku. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Imamo na vaše izlaganje prijavljenu repliku, poštovanog zastupnika Zorana Vinkovića. Izvolite molim vas. **Vinković, Dakle, evo kolega upravo je ovdje bitan, dakle ovaj članak 22. koji se u mnogome odnosi na jedinice lokalne samouprave ali i zaključak Odbora za lokalnu samoupravu. Mislim šta će nam odbor ako ne uvažavamo mišljenje Saborskog odbora za lokalnu samoupravu. Dakle, ministarstvo uopće nije uvažilo mišljenje saborskog odbora, nego ga je jednostavno odbacila. No, imajući u vidu da sam razgovarao i sa načelnicima gradova i općina i gradonačelnicima iz Kukuriku koalicije, vjerojatno neće to javno reći, ali se također ne slažu sa ovakvom raspodjelom. mi ovim člankom 22. direktno ulazimo u funkcioniranje jedinica lokalne samouprave. pravno izgraditi građevini, dobiti građevinsku dozvolu, tada ćete morati platiti odmah prvu radu komunalnog doprinosa, ako imate dobrog gradonačelnika pa vam je omogućio plaćanje u ratama. Ako nemate dobrog gradonačelnika tada ćete morati platiti odjednom. sad ulazimo u legalizaciju, dakle sam zakon kaže: "E godini dana vam dajem još gratis, zato što ste nelegalno napravili objekat ili građevinu.". To se ne odnosi na poljoprivredne objekte jer smo tražili omogućavanje jedinicama lokalne samouprave da oslobodi čak i naknade, a ne samo plaćanja komunalnog doprinosa, koje je dakle nadležnost lokalne samouprave. A razmislimo u ministarstvu i o visini vodnog doprinosa, koje zavisno o veličini jedinice za obračun komunalnog doprinosa daleko veći nego sam komunalni doprinos, a novci ne znaju gdje idu. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ante Babić. Izvolite poštovani zastupniče. **Babić, Ante (HDZ)** Pa slažem se ja s kolegom Vinkovićem, međutim evo iz Ustava Republike Hrvatske, članak 137. kaže: " U obavljanju poslova iz djelokruga jedinica lokalne uprave i samouprave imaju pravo u okviru, pardon, područje regionalne samouprave samostalna su i podliježu samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći govornik je poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Pa evo već sam govorio u ime kluba, a sada ću pokušat još ponešto svojih misli i pojedinačnih primjera, zbog čega ću, kažem u raspravi sam rekao da ćemo biti suzdržani, a osobno ću biti suzdržan pri glasanju o ovom zakonu. Moram reći da smo ovdje na početku čuli da donosimo jedan zakon koji je nepravedan. Mislim da je teško i da nije dobro da mi u Saboru govorimo kao saborski zastupnici, da donosimo nepravedan zakon. To je naš odnos prema građanima, i onda bi možda, kažem to je rekao kolega iz SDP-a, možda bi bolje bilo da kažemo da s ovim zakonom nismo jednako uvažili, sve ono što se u prostoru nalazi na području Republike Hrvatske, a može se ozakoniti. Ja osobno nisam pristalica apsolutnih znanja i teško prihvaćam sva ova obrazloženja koja ste nam naveli na svih pedesetak primjedbi koje smo davali od odbora, pa samih klubova zastupnika, do pojedinačnih primjedbi samih saborskih zastupnika. Prihvaćeno ih je tek desetak, po meni beznačajnih. Od dostupnosti ortofoto karte, pa do ne znam, smanjene dokumentacije vezano uz ishođenje potvrde ili rješenja o izvedenom stanju. Najvažnije primjedbe koje se i dan danas, znači svega nakon dvadesetak dana iščitavaju iz ovog konačnog prijedloga zakona. Definicija grubih konstruktivnih radova, omjeri plaćanja u korist države, znači u odnosu na lokalnu samoupravu i regionalnu samoupravu, zaštićeni obalni pojas i naplata doprinosa kod legalnih, odnosno bespravnih graditelja. Ovaj zakon je svakako zaslužio i imao je puno pažnju hrvatske javnosti, jer činjenica da imamo nekoliko stotina tisuća bespravnih objekata govori da postoji jednako toliko i puta nekolik, 3 ili 4 broj građana koje interesira to pitanje jer nije njima svejedno što će se desiti sa tim prostorima u kojima žive, a koje su mukotrpno gradili godinama. Međutim, evo opet ću se vratiti na neka od ovih pitanja i postavit ću i neka pitanja uvaženoj zamjenici jer vidimo da smo kroz ovaj zakon sada proširili broj slučajeva u kojima se legalizira broj bespravno sagrađenih objekata. Pa smo krenuli na prometne i komunikacijske koridore, a onda još više u stroge rezervate, posebne rezervate, spomenike prirode i spomenike parkovne arhitekture. E sad meni tu nije jasno kako smo se sjetili svih tih zaštićenih dijelova i da li zaista mi danas u prostornim planovima jedinca lokalne samouprave imamo građevna područja u tim zaštićenim područjima? Ili su to zaista bili hirovi pojedinaca, ne znam velikih političara, uglednih društvenih osoba, pa smo se sjetili e sad ubacimo i ta zaštićena područja u odnosu na ono što smo imali jer smo ušli i u kulturnu baštinu i u poljoprivredno zemljište i u šume itd. I onda u jednom trenutku govorite u nekim zonama možete vratiti u prvobitno stanje, tj. možete ostvariti funkciju namjene, govorim o javno društvenim zonama zonama tj. zonama javne namjene ili turističkim zonama, a u drugim nam to u zonama onemogućava. Smatram da to nije pravedno. Ostala je nepravda i u dijelu koji govori da oni koji su snimljeni da su bespravni graditelji, koji imaju rješenje o rušenju, to je 30 tisuća osoba, a krivi su samo zato što ih je netko snimio i prijavio. U odnosu na sve one ostale koji nisu, a znaju da bespravno gradili i njima smo smanjili rok gotovo za godinu dana, da mogu predati zahtjev, dok svi ovi ostali imaju godinu dana više. Mislim da ta odredba se trebala i da je tu trebalo jasno dati do znanja da su nam svi bespravni graditelji, bez obzira kažem na rješenja koja se neće ostvariti, i sami govorimo da se neće ostvariti ukoliko podnesu zahtjev, da se svi oni izjednače u tom dijelu. Dobio sam, kažem brojne primjedbe i mailove ljudi koji su zaista u problemima. Evo jedan od gospođe Živković, koja mi piše i kaže: "Cijeli život nešto stvaram i pokušavam nešto napraviti, pored mene je susjed, bogati susjed koji ima novaca, napravio je jednu kuću ima stanove u gradu itd. Ja sam samo do temelja nad temelja i prve ploče on je svoju kuću pored mene temeljem ovog zakona uspjet će legalizirati, ja svoj temelj i moguću želju da imam konačno stambeni prostor ne mogu legalizirati jer definicija grubih konstruktivnih radova jednostavno ne obuhvaća i taj dio dio znači samo temelji i prva onaj dio koji povezuje znači … i ploču. Drugi dio koji je ostao također upitan a to sam rekao ina odboru što je s onim ljudima koji su 1968.godine kažem u određenim zonama ili društveno javne namjene ili turističke ili ugostiteljsko-turističke namjene imali dozvolu tj. temeljem zakona su stekli legalni legalni objekt koji se godinama nakon toga možda i prije dvije godine moguće nadogradio on je u ovom međuvremenu postao nelegalan objekat koji je imao jedno vrijeme svoju dozvolu on se više po ovom zakonu neće se moći legalizirati. Zašto to ne dopustimo dopunom članka 6. i kažemo s obzirom na dokumentaciju koja nesporno postoji da tim ljudima omogućimo to jer tih ljudi ima zaista puno, a znaju i sami da su u jednom dijelu krivog krenuli ali imali su prije toga valjanje dokumente. Kažem bilo je različitih primjedbi i ljudi zaista ovo doživljavaju kao vrlo važnu temu za sebe i ne treba im na tome zamjeriti, a mi smo tu da kažemo i iznesemo te njihove primjedbe a vlast je tu da pokuša sve to uklopiti u nekakav članak. Ja znam da ga je teško složiti jer ima brojnih primjera koji to i različitih područja ali da napravimo sve što je u mogućnosti da kada već ovaj zakon bude donesen da te nepravde o kojoj pričamo bude što manje. Evo hvala lijepo. Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo jedan ispravak netočnog navoda. Nada Turina Đurić. Izvolite kolegice. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa gospodin Borić je rekao jednu ja bih rekla vrlo tešku optužbu i neistinu a to je da proglašava ovaj prijedlog zakona nepravednim. Argumentirajući još to sve skupa time da je valjda zakon koji je da je on pravedan. Moram reći da zakon da bi bio pravedan mora prije svega biti provediv i to provediv i koristan za većinu građana RH. Nažalost činjenice govore i situacija u koju smo mi došli došavši na vlast je takva da zakon u dobrom dijelu nije bio provediv i da je negdje cca 10-ak tisuća zahtjeva došlo za legalizaciju u odnosu na brojke s kojima se raspolaže da ima nezakonitih objekta a one prelaze po nekim procjenama i brojke iznad 700 tisuća takvih objekta. Prema tome ne možemo ovdje govoriti o prijedlogu zakona koji je nepravedan u odnosu na zakon kojeg ste vi donijeli koji vi tvrdite da je pravedan a koji u stavrnosti nije bio provediv i koji nije nosio korist građanima RH. Imamo povredu Poslovnika izvolite kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Članak 209. uvaženi potpredsjedniče jer gospođa ispravlja nešto što ja nisam rekao. Ja sam reko da je to rekao kolega iz SDP-a kada je počeo uvodno obrazlaganje svog dijela ovog zakona onda je on rekao da je ovaj zakon nepravedan. I onda sam ja rekao da mi ne smijemo govoriti u Saboru da je on nepravedan zakon nego tražiti najbolji pojam i reći da možda ovaj zakon ne ide jednako prema svima koji su se našli u prostoru a nelegalno su gradili. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. To znači da moramo svi zajedno pažljivije slušati. … /Upadica: Pa i ja isto mislim./ … No intencija koliko sam shvatio kolegice Turina ne da branim ali ona je vjerojatno previdila prečula ovaj dio da ste vi ponovili što je kolega iz SDP-a rekao ona je čula kao da je bila vaša izreka. Vjerujte mi upozorio bih. Ja bih zamolio zamjenicu ministra

Evo za kraj nakon sve ove diskusije mislim da još jedanput trebamo možda neke teme koje su ovim zakonom definirane i odredbe naglasiti. Dakle, riječ je o zakonu kojim je definirano postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama. koje u prostoru postoji to je činjenica koju nitko od nas ne smije zanemariti da mi u prostoru imamo stotinjak tisuća nezakonito izgrađenih zgrada. želimo staviti u legalni sustav ove države, to stavljanje u taj sustav za odgovor koji je bio ovdje u diskusiji može postati temeljem rješenja o izvedenom stanju. nezakonito izgrađena zgrada ima svoju naknadu za teret koji je u prostoru napravila što je potrebno platiti. Jednako tako mora platiti komunalni i vodni doprinos dakle ovaj zakon ne predviđa nikakav način oslobađanja od tih

može priključiti na komunalnu infrastrukturu jer vi koji participirate i na lokalnoj razini dobro znate da se nelegalno izgrađena zgrada danas ne može priključiti na vodovod i kanalizaciju u tom slučaju ta zgrada u postupku utvrđivanja komunalnog doprinosa se tada utvrđuje kolika je ta naknada i sukladno posebnom propisu toj nadležnosti jedinica lokalne Ovaj zakon daje samo mogućnost odgode od godinu dana što je opet ovisno o zahtjevu vlasnika odnosno opet je u ingerenciji jedinica lokalne samouprave. kojim je definiran način i koje su to zgrade koje se ne mogu legalizirati. Ostalo je i dalje niz zgrada na prostorima koji se ne mogu legalizirati. Činjenica je da ovim zakonom je povećan broj zgrada koje se mogu legalizirati i ostale su zgrade tzv. uvjetne legalizacije. Što znači uvjetna legalizacija? Uvjetna legalizacija znači da zgrade koje se nalaze na prostoru koje su zaštićene sa aspekta kulturne baštine se mogu legalizirati jedino u slučaju ako prije toga dobiju potvrdu nadležnog tijela za obavljanje poslova konzervatora da se one mogu zadržati u prostoru pod istim uvjetima pod kojim bi se dobila lokacijska dozvola, dakle uvjeti za lokacijsku dozvolu i rješenje o uvjetima građenja. Jednako tako zgrade koje se nalaze na planiranim ili istraženim

one se mogu legalizirati jedino u slučaju ako javno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađeno u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole odnosno rješenja o uvjetima građenja. Dakle, postoje tzv. uvjetne legalizacije zgrada koje su moguće tek nakon što javnopravno tijelo koje u nadležnosti temeljem posebnog propisa upravlja tim tim prostorom, daje posebne uvjete za takve zgrade, a dakle one iste uvjete koje bi dao u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja. Ovaj zakon je zgrade prema svojoj zahtjevnosti podijelio u četiri grupe, te četiri grupe je definirao u odnosu na dokumentaciju koju je potrebno priložiti za te četiri grupe. Jednako tako je definirao i način postupanja na osnovu sudjelovanja stranaka u postupku, definirao je tko su to stranke u postupku i rekao da se legalizacija zgrada prekida jedino u slučajevima kada postoji pokrenut sudski spor u smislu vlasništva. To znači da se u tim slučajevima zgrada ne, dakle dakle zahtjev se ne odbija nego se cijeli postupak prekida dok se sudski spor ne riješi. Jednako tako ponovo se pokrenula diskusija na temu radova koje treba napraviti geodet i elaborat koji služi za ozakonjenje zgrada, je sastavni dio elaborata koji služi za upis te zgrade u katastru. Dakle nema riječ o duplom plaćanju, nema riječ o ponovnom plaćanju, nego ovaj elaborat koji će služiti za dobivanje rješenja o izvedenom stanju to je elaborat koji će, to će postati dio elaborata za upis te zgrade u katastar. Jednako tako ono što je važno naglasiti je sljedeće, da sva ona dokumentacija koja je danas predana, sva ona dokumentacija koja je napravljena sukladno sadašnjem zakonu koja je znatno kompliciranija nego ovo što je predloženo ovim zakonom, moći poslužiti za postupa ozakonjenja i sukladno ovom zakonu. Za kraj bih se vratila na četvrtu grupu, odnosno četvrtu kategoriju. Četvrta kategorija zgrada kojima omogućujemo legalizaciju su tzv. pomoćne zgrade. Te pomoćne zgrade su posebna kategorija, posebna kategorija su iz sljedećeg razloga. Uvjet je da se nalaze na formiranoj građevnoj čestici, uvjet da osnovna zgrada na toj građevnoj čestici je legalna, bez obzira koje je namjene stambene ili poslovne i ako tada imamo pomoćnu zgradu koja je veličine do 50 m2 jednokratnom naknadom bez plaćanja komunalnog doprinosa, bez plaćanja vodnog doprinosa, jednokratnom naknadom

koja postaju rješenjem o izvedenom stanju legalna, ali prvi i osnovni uvjet je da je postojeća građevna čestica i da je postojeća zgrada na njoj legalna temeljem građevinske dozvole ili akta koji je vrijedio u času kada je ta zgrada građena. Dakle, to je ta četvrta kategorija iz jednostavnog razloga što jednom analizom smo utvrdili da otprilike je 70% nelegalnih građevina u prostoru takvog karaktera. Zbog toga na jedan jednostavan način mora dakle zgrada u prostoru postojati, mora biti snimljena na … i te zgrade do 50 m2, pomoćne zgrade, uz uvjet da je čestica legalna će se moći ovim zakonom legalizirati. Evo mislim da sam osnovne stvari prošla. Za kraj ne bih htjela da ostane u dilemi, to znači legalizacija 100 m od obalne linije. Dakle tu je u nekoliko navrata bila spomenuta Barcelonska konvencija. Nakon Barcelonske konvencije 2008. godine bio je potpisan Protokol o upravljanju obalnim područjem Sredozemlja u Madridu. Hrvatska je bila potpisnica tog protokola, protokola, Hrvatska nije taj protokol ratificirala, no međutim prihvatila ga je Europska unija, prihvatilo je više od pet zemalja Sredozemlja i samim tim mi smo u njegovoj obvezi. Kad je uopće donošena odluka da li je moguće i kako omogućiti legalizaciju 100 m onda smo detaljno i s velikom pažnjom konzultirali taj protokol. Taj protokol kaže da zemlje članice svojim nacionalnim zakonodavstvom trebaju regulirati, odnosno zabrana izgradnje u 100 m, ali je riječ o novoj izgradnji, dakle riječ je o nečem što planiramo ali jednako tako kaže da se zemlje članice trebaju u odnosu na postojeću zatečenu izgradnju koja je u 100 m pritom opredijeliti i vidjeti što je s njim. Dakle, kada je uopće bila odluka što učiniti s tih 30, 40 tisuća zgrada koje su napravljene u 100 m onda smo apsolutno konzultirali dakle Protokol o upravljanju obalnim područjima Sredozemlja i jednako tako smo obavili i određene i rečeno je da svako zakonodavstvo može kroz svoje zakone, ali bitno je da su zakoni na nacionalnoj razini, se opredijeliti što i kako će učiniti sa postojećim zatečenim, bez obzira da li su oni legalne legalne ili nelegalne zgrade i gradnje u 100 m. Ja mislim da sam na osnovne stvari koje su ovdje bile ipak još jedanput pojasnila, još jedanput se očitovala i evo ovaj prijedlog, konačni prijedlog zakona koji smo dostavili u daljnju proceduru. Hvala. Zahvaljujem zamjenice ministra. Imamo ispravak netočnog navoda, Zoran Vinković. Izvolite kolega Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem. Ispravljam netočan navod, a prije toga pustimo mi svinjce i kokošinjce da pomoćne zgrade ne budu vile s bazenima. Nego ispravljam upravo što je vezano za članak 22. Neistina je ovo što je rekla zamjenica ministra jer u zakonu stoji neće jedinica lokalne samouprave omogućiti godinu dana i imati tu mogućnosti. To vam stoji u zakonu gdje definitivno piše rješenje o utvrđivanju komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa, odobrava se odgoda plaćanja doprinosa, odnosno odgoda početka njegovog plaćanja u slučaju obročne otplate, za godinu dana od dana izvršnosti rješenja ako to zatraži podnositelj zahtjeva odnosno vlasnik zgrade. Tko pita lokalnu samoupravu u ovom slučaju i to znači direktno da onaj koji ide legalno graditi mora platiti prvu ratu komunalnog doprinosa ako je dobar

Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.